(HDZ)** Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Uvaženi Josip Kraljičković, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Dozvolite da ukratko obrazložim Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj". Vlada Republike Hrvatske je u razdoblju od 1. lipnja 2006. godine do 31. srpnja 2009. godine provela projekt "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" temeljem Zakona o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta. Cilj projekta je bio podržati razvoje politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta što je postignuto provedbom sljedećih projektnih sastavnica. Provedba 5 pilot projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 4 županije i to u Vukovarsko-srijemskoj, Zagrebačkoj, Varaždinskoj, Primorsko-goranskoj

od ciljeva ostvareno podrška razvoju propisa koji uređuju okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a to smo donijeli u Saboru Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Također podrška razvoju institucija nadležnih za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, upravo je osnovana Agencija za poljoprivredno zemljište, trebala bi započet s radom 1. srpnja ove godine. Provedba edukacije sudionika okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i provoditelja zemljišne politike okrupnjavanja zemljišta. Mi smo u ovom razdoblju osposobili 16 osoba koje držimo da su stručne za provedbu projekta okrupnjavanja. Budući da je projektom ustanovljeno da jedna od najizraženijih prepreka koja znatno usporava okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta nedovoljna educiranost i informiranost poljoprivrednika, provoditelja zemljišne politike i vlasnika poljoprivrednog zemljišta, o zakonskim mogućnostima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, namjera je da se ovim zakonom produži provedba projektne sastavnice koja se odnosi na provedbu edukacije sudionika okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i provoditelja zemljišne politike u okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta i to u razdoblju od 1. lipnja 2009. do 1. lipnja 2010. godine. Ovim zakonom potvrđuje se ugovor kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati financijska sredstva iz državnog proračuna. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu, otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, pred nama se nalazi prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" koji je potpisan 29. lipnja 2009. godine. Odmah na početku ove svoje rasprave želim naglasiti kako ćemo mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje predloženog zakona o potvrđivanju predmetnog ugovora kojim se u principu mijenja i dopunjuje Posebni ugovor koji je potpisan 21. lipnja 2006. godine i potvrđen od strane Hrvatskoga sabora 9. svibnja 2008. godine. Osnovni razlozi zbog kojih podržavamo usvajanje predloženog zakona leže u činjenici što smo mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice zaista uvjereni kako bez kvalitetne zemljišne politike, ali i dosljedne provedbe njezinih mjera u praksi nije realno niti niti očekivati željenu razinu razvijenosti hrvatske poljoprivrede. Dakle, slažemo se sa svima onima koji ne umanjujući pri tome značaj drugih mjera poljoprivredne politike ipak u zemljišnoj politici vide ključ razvoja hrvatske poljoprivrede, a u sklopu zemljišne politike politiku odnosno procese okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta kao jedan od njezinih najznačajnijih segmenata. U istom kontekstu smatramo kako svi zainteresirani i nadležni za sektor poljoprivrede, dakle od samih poljoprivrednika, jedinica lokalne samouprave, nadležnih državnih institucija, ministarstva, Vlade, ali i nas samih u Hrvatskom saboru, moramo bit svjesni činjenice da bez uređenog i okrupnjenog poljoprivrednog zemljišta naprosto nije moguće očekivati postizanje temeljnih ciljeva zemljišne politike koji s jedne strane idu u pravcu povećanja osnove za razvoj poljoprivredne proizvodnje stavljanjem u funkciju dosad nekorištenog poljoprivrednog zemljišta, a s druge strane u pravcu formiranja poljoprivrednih gospodarstava s jasnom i dugoročnom tržišnom perspektivom, dakako procesom njihova okrupnjavanja. Po svojoj definiciji okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta ili bolje rečeno posjeda predstavlja postupak kupoprodaje, zamjene i zakupa poljoprivrednog zemljišta radi povećanja ukupne površine poljoprivrednog zemljišta koje koristi jedno poljoprivredno gospodarstvo, odnosno radi grupiranja katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u veće i pravilnije parcele. Dakle radi se o postupcima kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za obradu tla, a samim time i za efikasnije i ekonomičnije korištenje poljoprivrednog zemljišta. Na potrebu činjenja konstantnih napora u pravcu okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda jasno upozoravaju podaci popisa poljoprivrede iz 2003. godine koji govore o čak 448 tisuća 530 poljoprivrednih kućanstava koja prosječno raspolažu sa 2 hektara poljoprivrednog zemljišta, te o tome da više od tri četvrtine poljoprivrednih kućanstava ima manje od 3 hektara. Nešto su naravno povoljniji podaci prema upisniku poljoprivrednih gospodarstava s kojima isto tako ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali su oni ipak znatno bolji. govori se o prosjeku od 6 i po hektara poljoprivrednog zemljišta, međutim ako te podatke kompariramo sa zemljama starim članicama Europske unije, onda u ni kom slučaju ne možemo biti zadovoljni jer znamo da u pojedinim zemljama kao što su Francuska i Njemačka prosječni posjed poljoprivrednih gospodarstava je negdje oko 40 do 50 hektara. Dakle jedan i drugi podatak nas navodi na zaključak kako danas u Republici Hrvatskoj još uvijek imamo veliki broj malih i usitnjenih poljoprivrednih posjeda, na kojima poljoprivredna gospodarstva jednostavno nisu u mogućnosti ostvariti dohodak dohodak koji bi bio dostatan za primjeren životni standard, a da ne govorimo o investiranju i unapređenju takvih poljoprivrednih gospodarstava. Naravno da ovakvim stanjem poljoprivrednog zemljišta i strukturom poljoprivrednih gospodarstava, ako ih promatramo s osnova veličine njihova posjeda ne možemo biti zadovoljni, ali isto tako moramo biti iskreni i priznati kako je ovo rezultat prije svega posjednog nasljeđa bivše socijalističkog sustava kada su investicije u poljoprivredi i aktivnosti oko uređenja poljoprivrednog zemljišta bile usmjeravane isključivo prema malom broju velikih poljoprivrednih kombinata u društvenom vlasništvu, dok su mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva držana na margini. Isto je tako potrebno reći kako u spomenutom socijalističkom razdoblju na području Republike Hrvatske katastarske evidencije, a posebno zemljišnoknjižne evidencije nisu održavane i redovito ažurirane, tako da danas na dobrom dijelu Republike Hrvatske imamo stanje međusobne neusklađenosti katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija koje dakle često ne prikazuju stvarno stanje na terenu. Ovakvo stanje jednostavno je neodrživo, s obzirom da ono predstavlja ogromnu prepreku razvoja tržišta poljoprivrednim zemljištem, a samim time i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, stoga nije teško zaključiti kako će nam trebati zaista puno vremena i novca i rada i svijesti ali prije svega znanja i to na multidisciplinarnoj razini kako bi se stanje poboljšalo. Unatoč tomu prethodno rečenom a da se ne bi stvorio krivi dojam, smatramo da je potrebno posebno naglasiti činjenicu da su sve dosadašnje vlade uistinu učinile velike napore koji su išli u pravcu uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u prethodnom razdoblju, što je u konačnici i polučilo određene rezultate. Naime još 1991. godine donesen je prvi Zakon o poljoprivrednom zemljištu temeljem kojeg je poljoprivredno zemljište u društvenom vlasništvu postalo poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Dakle tada su već stvorene formalne pretpostavke za početak raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, kao jednom od temeljnih pretpostavki za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a raspolaganje je u praksi započelo 2004. godine. 2001. godine donesen je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu po kojem se raspolagalo poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države do konca 2008. godine kada je donesen novi danas važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je predstavljao po našem mišljenju i našem stavu značajan iskorak u odnosu na sve prethodne zakone, prvenstveno iz razloga što se njime konačno reguliraju uvjeti i način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu, predviđa se uspostava centralnog informacijskog sustava o poljoprivrednom zemljištu, te konačno osnivanje Agencije za poljoprivredno zemljište kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Nadalje Vlada Republike Hrvatske je početkom 2009. godine donijela i program okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009.-2021. godina, koji predstavlja kvalitetan strateški dokument i kojeg je potrebno dosljedno provoditi kao napose i Zakon o poljoprivrednom zemljištu u narednom razdoblju koji će, vjerujemo u narednom razdoblju …/Govornik se ne razumije./… određena unapređenja i vjerujemo ako budemo tako postupali da rezultati kada je u pitanju okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta neće izostati. Ništa manje važni spomena nisu niti model kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i operativni programi podizanja višegodišnjih nasada koji stimuliraju kupovinu privatnog poljoprivrednog zemljišta i na taj način isto tako pridonose okrupnjavanju poljoprivrednog posjeda. I konačno u razdoblju od lipnja 2006. godine do konca 2009. godine Vlada Republike Hrvatske je u sklopu bilateralnog hrvatsko-švedskog odnosa provela projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj vrijednog oko 31 milijun švedskih kruna, od čega 17,4 milijuna švedskih kruna ili po važećem tečaju oko 13 milijuna kuna, predstavlja financijski doprinos Kraljevine Švedske, na čemu im ovom prigodom treba izraziti iskrenu zahvalnost. Cilj spomenutog projekta što se može zaključiti iz njegovoga naziva bio je podržati razvoj politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj, te na taj način pridonijeti razvoju konkurentnosti poljoprivrednog sektora i održivosti ruralnog razvoja na području Republike Hrvatske. Projekt se sastoji od 5 projektnih sastavnica, od kojih su 4 u vremenu trajanja projekta, i važenja posebnog ugovora u potpunosti realizirane, a radi se o sljedećim sastavnicama. Dakle provedba 5 pilot projekata okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, podrška razvoju propisa koji uređuju okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, podrška razvoju institucije za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i uspostavi zemljišnog fonda, i provedba promotivnih aktivnosti, dok je provedba edukativnih aktivnosti kao pete sastavnice projekta obavljena tijekom druge polovine 2009. godine. S obzirom na činjenicu da je posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske bio na snazi bio na snazi do 31. svibnja 2009. godine, to znači da financiranje pete sastavnice projekta u trenutku njezina okončanja, dakle za financiranje nije postojala formalnopravna podloga. Upravo iz toga razloga predlaže se Zakon o potvrđivanju ugovora o izmjenama i dopunama posebnog ugovora, čime se uspostavlja pravni okvir kojim se produžuju rokovi za provedbu i financiranje pete sastavnice projekta, te uvjeti i način korištenja financijskog doprinosa Kraljevine Švedske koji okvirno iznosi 760 tisuća švedskih kruna. Na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice posebno želi naglasiti kako su sve ove navedene, sve prethodno navedene aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, ali i one koje nisu spomenute ipak u prethodnom razdoblju polučile solidne rezultate, tako da danas u pojedinim područjima Republike Hrvatske imamo znatno bolje stanje kada je u pitanju uređenost poljoprivrednog zemljišta, ali isto tako kada je u pitanju strukturiranje poljoprivrednih gospodarstava negoli je to bio slučaj naravno prije 10 ili da ne govorimo 20 godina. Tome najbolje svjedoče podaci o prosječnom posjedu poljoprivrednih gospodarstava koji je u prethodnih 10-ak godina povećan za nešto više od 3 hektara, a još bolje podatak koji govori o tome da danas imamo oko 7 tisuća poljoprivrednih gospodarstava koja raspolažu sa više od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta. Dakle, radi se o tržišno respektabilnim poljoprivrednim gospodarstvima. A 2003. godine bilo ih je svega 3,5 tisuće. Dakle, duplo manje.

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Prijedlog ugovora između Vlade RH i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Ugovora o fazi provedbe projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj", ono što moramo reći je da taj proces ide puno presporo. Da će Hrvatska za koju godinu ući u EU, ali nažalost da ćemo u EU ući nespremni, pogotovo kad je poljoprivreda u pitanju. Novim je zakonom regulirana i uspostava Centralnog informacijskog sustava za poljoprivredno zemljište, tj. mogućnost istog koji ne postoji. Ja sam upozoravao još kada smo tu razgovarali o OIB-u i o mogućnostima primjene OIB-a da je upravo potrebno isti taj OIB i Centralni registar primijeniti na zemljišne knjige. S tim procesom se krenulo, no međutim taj proces nije ni približno završen, odnosno taj proces je toliko usporen da u procesu reforme zemljišnih knjiga vlada jedan popriličan nered. Također je predviđena Agencija za poljoprivredno zemljište. Ono što treba reći je da kao što se moglo provesti centralnim informacijskim sustavom upravo reforma zemljišnih knjiga, kao što je bilo najavljeno prije 3 godine, a nije to napravljeno, tako vjerojatno ni ovaj centralni informacijski sustav za poljoprivredno zemljište neće polučiti svoje rezultate, a za 3 godine ćemo biti sudionici ravnopravnog europskog tržišta uz neke iznimke u EU. Ono što treba reći je također da Hrvatska nepripremljena u poljoprivredi ulazi u EU. Pristupamo EU kao nepripremljena država. Naše subvencije i potpore su veće od 3 milijarde i naši poljoprivrednici su u ovom trenutku na razini socijalne, a ne tržišne kategorije. Njima treba preko 3 milijarde subvencija. To je u razvijenim europskim državama poljoprivreda se financira iz tzv. zajedničke europske poljoprivredne politike tzv. Common agricultury policy na koji otpada 40% europskog budžeta. 40% budžeta EU. Pola tih poticaja ide na poticaje za ruralni razvoj, a pola tih poticaja tj. otprilike tu je negdje oko pola, ide na direktne isplate poljoprivrednicima, ali po hektaru. Mi štitimo zaštitnu cijenu. Nismo pripremili naše poljoprivrednike za šok koji će se dogoditi kada uđemo u EU. To je ono što je glavni problem. Ove godine i već se događa da kasne potpore i subvencije. Tko će ljudima reći kad uđemo u EU da više nemaju pravo na ono na što su do jučer imali pravo? To je osnovni problem našeg nerješavanja nagomilanih problema u hrvatskoj poljoprivredi. Inače, kad je EU u pitanju onda su tu nekakvi i prosjeci. Zajednička europska politika u poljoprivredi odnosi se na posjede, gospodarske posjede koji su tu negdje u prosjeku iznad 40 hektara. Taj prosjek u Hrvatskoj je za poljoprivredne subjekte, znači poljoprivredna gospodarstva, tek nešto veći od 5 hektara. 6 puta manji je prosjek našeg poljoprivrednog proizvođača nego u EU i kako ćemo biti konkurentni? Kako možemo biti konkurentni? 90 do 100 grla krava na jednog zaposlenog je europski prosjek ili prosjek SAD-a. U Hrvatskoj je taj prosjek negdje oko 10-ak, 15 grla. Ne možemo biti konkurentni. Nismo pripremili našu zemlju za sve šokove koji će se pogotovo dogoditi u poljoprivredi. I to je ono na što želimo upozoriti. Želio bi da ovaj proces "Okrupljavanja poljoprivrednog zemljišta" koji financiraju stranci, dijelom, ne bez razloga, ide puno brže nego što je išao dosad i da pogotovo kad je riječ o informatizaciji samog sustava priča ne ostane na riječima kao što je ostala na riječima kod sređivanja zemljišnih knjiga. Da ne ostane na riječima kada je i riječ o okrupljavanju poljoprivrednog zemljišta. Eto, hvala lijepo. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić je kazao da je u Hrvatskoj 6 puta manji prosjek posjeda u odnosu na EU. Ja ću ga podsjetiti da Hrvatska ima prosjek od otprilike nešto više od 7 hektara, a s Hrvatskom su zajedno Slovenija, Bugarska, Poljska, Mađarska i Italija. A iza Hrvatske su Malta, Rumunjska, Cipar i Grčka. Znači, i ovi koji su iza su također u EU i ovi koji su zajedno sa Hrvatskom. Znači, nije točno što ste rekli. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu. … /Upadica

Na redu je uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. U odnosu na zemlje EU u Hrvatskoj se koristi manje poljoprivrednog zemljišta po gospodarstvu bilo da je riječ o usporedbi komercijalnih korisnika potpora ili svih gospodarstava. To ukazuje na još jednu veliku usitnjenost domaćih poljoprivrednih gospodarstava pri čemu je prosjek komercijalnih gospodarstava oko 8,5 hektara, a prosjek svih ostalih gospodarstava svega 2,9 hektara. Mali posjedi postali su ozbiljna kočnica razvoju hrvatske poljoprivrede. Od komercijalnih gospodarstava njih 63% raspolaže s manje od 3 hektara, a u porastu je broj srednje agrarnih gospodarstava koji imaju između 20 i 300 hektara zemlje, a ukupno posjeduje oko 23% poljoprivrednog zemljišta. Programi gradova i općina koji su osnova za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za sada je obuhvaćeno oko 550 tisuća hektara. Njima je za prodaju planirano 219 tisuća hektara, a do sredine ove godine prodano je oko 50 tisuća hektara ili 20% planiranog. Prodaju poljoprivrednog zemljišta nužno je povećati jer poljoprivrednici nisu skloni podizati nasade, osobito voćnjake, vinograde maslinike na tuđoj zemlji. No to je moguće postići tek kada se sredi zemljišno-knjižno stanje za što su potrebni geodetska izmjera i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa što je dugotrajan i skup proces. Jedinice lokalne samouprave barem one agilnije takve površine za prodaju daju u zakup do sređivanja zemljišno-knjižnog stanja. Od početka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem točnije od '95. godine do sada su zaključeni ugovori za 282 tisuće 95 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Najviše površina dano je u zakup 56%, prodano je 23%, a u koncesiju je dano 19% zemljišta. Cilj zemljišne politike u razdoblju od 2009. do 2011. je okrupniti prosječni poljoprivredni posjed, odnosno poljoprivredno zemljište koje koristi poljoprivredno gospodarstvo povećanjem površine u prosjeku za pet hektara i smanjenjem broja proizvodnih parcela za oko 50%. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta jedan je od najvažnijih procesa u domaćem agraru do ulaska u Europsku uniju. Postupak okrupnjavanja započeo se provoditi kroz pet pilot projekata koji su imali za cilj detektirati najveće prepreke na tom poslu, ali i pripremiti teren za osnivanje agencije za poljoprivredno zemljište. Projekt je vrijedan 27 milijuna kuna od čega je Kraljevina Švedska izdvojila 13 milijuna kuna. Rezultati ostvareni provedbom projekta su sljedeći, znači educirani su projektni djelatnici i pripremljeni za rad u budućoj agenciji za poljoprivredno zemljište. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta je dobilo zasluženu pažnju u hrvatskoj javnosti stečena su iskustva provedbom pilot projekata, okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta korištena je kao podloga za izradu propisa. Isto tako uočeni su određeni problemi za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a oni su prije svega dvostruko oporezivanje na promet poljoprivrednog zemljišta priliko zamjene u postupcima okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama. Prije spomenuto nesređeno zemljišno, knjižno i katastarsko stanje na poljoprivrednom zemljištu te komplicirane i dugotrajne procedure sređivanja zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja. Neobrađeno i zapušteno vrijedno poljoprivredno zemljište i još jedan veliki problem, to je neograničena parcelacija katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta kao posljedica provedbe ostavinskih rasprava ili drugih oblika razvrgnuća suvlasništva. Bez okrupnjavanja, odnosno stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta nema jeftine hrane ali ni budućnosti domaće poljoprivrede. Korištenje poljoprivrednog zemljišta po gospodarstvu najveće je u Danskoj i Češkoj gdje je prosjek između 60 i 90 hektara. U Švedskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Luxemburgu taj prosjek iznosi od 40 do 60 hektara. Španjolskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj, Belgiji, Estoniji, Irskoj, Finskoj prosječno se koristi od 20 do 40 hektara, a u Litvi, Portugalu, Latviji i Austriji od 10 do 20 hektara. Prosječna poljoprivrednih posjeda u zemljama članicama Europske unije jest upravo posljedica dugogodišnje primjene kombinacija različitih mjera poput ograničavanja slobode tržišta poljoprivrednim Hrvatska se s pet do 10 hektara zemljišta po gospodarstvu nalazi u skupini sa Slovenijom, Bugarskom, Poljskom, Mađarskom, Italijom, a na dnu ljestvice su Malta, Rumunjska, Cipar i Grčka sa manje od pet hektara korištenog korištenog zemljišta po gospodarstvu. Usitnjenost posjeda je isto tako i problem iz županije iz koje ja dolazim, a to je Zadarska županija. U prosjeku jedna jedinica s popisa koristila svega 1,46 poljoprivrednog zemljišta i na to čak 5,5 parcela. Uvrštavanjem Zadarske županije u pilot projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta pružena je prilika da se na temelju iskustava iz pilot projekata okrupnjavanja iz Vrbovca, Krašića, Vidovca, Novog Vinodolskog, Tompojevaca poboljša posjedovna struktura poljoprivrednog zemljišta. Evo zbog svega navedenog podržat ću donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite.

je to problem koji postoji znači ne u novijoj hrvatskoj povijesti nego zbilja negdje od 50-ih godina prošlog stoljeća. Jedna od tih mjera i program raspolaganja državnim zemljištem, kojim je zaključeno ugovora negdje do sada oko 300 tisuća hektara, od čega je 56% dano u zakup, 21 21 je koncesije, 23 je prodano. Rezultati ovog programa koje je provodila Vlada Republike Hrvatske su ipak utjecali na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta ali samo onog u državnom vlasništvu kojeg ću podsjetit ću vas u Republici Hrvatskoj samo 33%. Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu a takvog je evo 67% nije bilo regulirano do donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu već su se primjenjivali opći propisi koji uređuju vlasništvo a posljedica toga je bilo dodatno ili daljnje usitnjavanje naših proizvodnih parcela. Stoga danas prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj iznosi negdje oko 7 hektara a u zemljama Europske unije prosječno je negdje oko 50 hektara. kolega Kutija je rekao gdje smo mi upravo u tom društvu. Recimo Francuska ima 36, Engleska 68, a evo zemlja koja nam i financijski pomaže u ovom programu ima prosjek 42 hektara. Trend je povećanja u Europi ali trend povećavanja je i kod nas. S svi znamo da je veličina parcele jedan od presudnih čimbenika konkurentnosti najvećeg djela poljoprivredne proizvodnje. Osim što je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta od 2004. godine poticanje provedbom modela kapitalnih ulaganja i to posebno dodjelom investicije potpore za kupovinu privatnog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog posjeda. Ovdje je važno reći da je poljoprivredno zemljište okrupnjeno i kao posljedica onog programa koje sam na početku svog izlaganja rekla. Vlada Republike Hrvatske također je provela i projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je sufinanciran sredstvima Kraljevine Švedske. Cilj tog projekta bio je podržati razvoj politike okrupnjavanja kojeg je Republike Hrvatska već provodila a postignut je provedbom sljedećih sastavnica. Znači provedba pet pilot projekata okrupnjavanja, podrška razvoju propisa koji uređuju okrupnjavanje, podrška razvoju institucija za okrupnjavanje, provedba edukacije sudionika i provoditelja okrupnjavanja, ali i promotivne aktivnosti vezano uz navedenu problematiku. Provedbom ovog projekta utvrđeno je da je jedan od razloga koji usporava ili čak na nekim područjima onemogućava okrupnjavanje upravo needuciranost i neinformiranost poljoprivrednika, ali i provoditelja zemljišne politike i vlasnika poljoprivrednog zemljišta. Stoga držim da je dobro da sredstva koja su ostala evo iz navedenog programa da se usmjeravaju upravo u tom pravcu. Najvažniji rezultat navedenog projekta je što je lokalno stanovništvo postalo svjesno da brigu o nekretnina pa tako i imovinsko-pravnim odnosima na poljoprivrednom zemljištu je isključivo briga upravo vlasnika nekretnina. Također uloga projekta kao posrednika i savjetnika u postupcima okrupnjavanja pokazala se ključnom te je kao bitan rezultat provedbe projekta osnovana i Agencija za poljoprivredno zemljište koja će dugoročno i održivo okrupnjavati poljoprivredno zemljište upravo na način odnosno po modelu kako je to rađeno i u ovom, kako se provodilo znači ovim projektom. Zaključit ću. Sređeni imovinsko-pravni odnosi na poljoprivrednom zemljištu preduvjet su za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta putem kupoprodaje i zamjene, ali i educiranost odnosno informiranost svih čimbenika ovog procesa. Ali bih još ukazala i na sad, još uvijek možemo utjecati na to, dobro ustrojstvo agencije i ustrojstvo kako treba čim prije i usklađenost svih institucija koje su u u ovaj proces uključeni, znači i sudova i koordinacija između svih institucija bi tek mogla dati rezultate. Međutim, ne trebamo očekivati rezultate odmah. Ovo je proces koji će trajati dosta dugo, a evo i ovaj ovaj sporazum i ova dodatna sredstva koja imamo i koja su predmet ovog zakona će omogućiti da to učinimo što prije. Hvala lijepa. Na redu je uvaženi zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kada ja bio Zakon o poljoprivrednom zemljištu u ovoj sali sam također uz učešće u raspravi, u nakani da donesemo dobar Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a pretpostavke da bi se taj Zakon o poljoprivrednom zemljištu i provodio je taj da općine, gradovi koji su u Hrvatskoj imali zadaću donijeti programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem gdje su obvezatno morali u te programe staviti povrat kojim bivši komunistički sustav oduzeo tu zemlju, zakup, koncesija i prodaja. Mogu ovdje konstatirati da se povrat još u cijelosti nije izvršio, a rokove za prijavu oduzetih površina bile 31.12.2007. godine. Zašto ne? Zašto se nije taj posao završio da ljudi dobiju zemlju koja im je nepravedno oduzeta. Po meni je i ovo što je danas na dnevnom redu, a to je izmjena poljoprivrednog zemljišta, ako izmjene poljoprivrednog zemljišta nema po meni nema ni povrata u cijelosti, zakupa, koncesije niti prodaje. Stoga podržavam ovaj zakon i apeliram i na Agenciju za poljoprivredno zemljište da bi u cilju okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta po meni trebali udružiti sredstva i županije, gradova i općina koje imaju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i Državna geodetska uprava. Nekada smo to radili, ne znam kakvo je sada stanje, onda kada sam radio u lokalnoj upravi sam upravi po principu 34% Državna geodetska uprava ili državni proračun, 33% županija i 33% općina na kojoj se izmjera provodi. Jer još jednom kažem, bez izmjere poljoprivrednog zemljišta nema ni raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Događaju se slučajevi na terenu da zemljište koje je drenirano, koje je prošlo uređena kanalska mreža, gdje se održava ta ista kanalska mreža, a zemljište se vodi pod neplodno tlo, livada, tako da oni zakupoprimci koji koriste to poljoprivredno zemljište bez obzira u kojem obliku se radi, da li je koncesija, prodaja ili zakup plaćaju minimalne naknade za zakup tog poljoprivrednog zemljišta i u tom slučaju gubi na proračunu i županija i država, a dakako i općina na kojoj se to poljoprivredno zemljište nalazi. Stoga je vrlo vrlo bitno da u svrhu okrupnjavanja i raspolaganja tim istim poljoprivrednim zemljištem izvršimo ovu izmjeru koja je vezana sa, jedno bez drugog ne ide, sa okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta kako bismo na tim površinama imali imali veće prihode, a kako iz razloga toga da bi hrvatski poljoprivrednik, onaj koji raspolaže, bez obzira koji vid raspolaganja, spremno dočekao ulazak u Europsku uniju na surovo, ja bih rekao, poljoprivredno tržište i veliku konkurenciju u zemljama Europske unije. Iz razloga toga je svih ovih godina Republika Hrvatska uvela i potpore na zasijane kulture, uvela potpore na na kapitalno ulaganje u poljoprivredi, ne samo kad se tiče mehanizacije, poljoprivrednih priključaka strojeva nego i kad se tiče izgradnje farmi, novih nasada, vinograda, voćnjaka itd., sve u svrhu da bi taj hrvatski seljak, hrvatski poljoprivrednik bio konkurentan, danas sutra kada uđemo u Europsku uniju, poljoprivrednicima u Ja se ovim putem zahvaljujem Kraljevini Republike Švedske na ovih 13 milijuna kuna. Ali još jednom ponavljam, mislim da bi bilo dobro udružiti sredstva, odrediti prioritete izmjeri okrupnjavanja i krenuti s tim poslom da ga koliko toliko dotjeramo do kraja, do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Branko Kutija, izvolite. Zahvaljujem se, gospodine potpredsjedniče. Kolega Đurđević, kazali ste da je udruživanje sredstava jedinice lokalne samouprave, područne samouprave, Državne geodetske uprave, državnog proračuna preduvjet za ubrzanje ovoga problema. Ja se definitivno slažem s tim, ali ću napomenuti isto tako da je educiranost čini mi se još veći problem našega stanovništva odnosno poljoprivrednika, vezano za prihvaćanje ili neprihvaćanje rješavanje ovoga problema. Stoga mislim da paralelno je potrebno raditi nekoliko poslova. I treći problem po meni koji je isto jednako važan i vrijedan, a to je rješavanje imovinsko-pravnih problema. Jel znamo, na velikim kompleksima koji su u državnom vlasništvu da su jedinice lokalne samouprave donijele programe o raspolaganju s poljoprivrednim zemljištem ali da isto tako ne mogu to poljoprivredno zemljište prodati poljoprivrednicima zbog toga što nisu usklađena ZK i posjedovna stanja, a znači to je proces koji dugo traje, kao što sam kazao s jedne strane, s druge strane to je proces koje moraju financirati jedinice lokalne samouprave. Znači iako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

površinama, rekao bih po meni bivših pikova koje su općine i gradovi dobili u na raspolaganje to državno zemljište, bit će lakše odraditi i srediti stanje u katastru u gruntovnici, ali veliki problem kao što ste vi ovdje kolega Kutija naglasili će biti na malim usitnjenim površinama, gdje je prethodno ponavljam potrebito izvršiti izvršiti izmjeru i …/Govornik se ne razumije./… i srediti imovinsko stanje da sada ne elaboriram da se jedna čestica rasitnila na tri, četiri brata, sestre, i da to treba okrupniti, a da bi se to provelo opet se vraćamo na početak moramo to poljoprivredno zemljište izmjeriti. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću svakako podržati Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Ugovora o provedbi faze projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Moj je osobni stav da je taj projekt izuzetno dobar, da je višestruko koristan za Republiku Hrvatsku, posebno kad govorimo o segmentu poljoprivrede i populaciji koja se bavi sa poljoprivredom i moram reći da je taj projekt pokazao izuzetno dobre rezultate na terenu. Ja sam osobno pratila projekt kad se provodio u ovih 9 županija koje ste nabrojali, provodio se u mojoj Sisačko-moslavačkoj županiji i želim prije svega pohvaliti djelatnike koji su bili uposleni na tom projektu, jer mislim da su u tom jednokratnom razdoblju dali izvrsne rezultate. Ovaj projekt vidim i kao jednu dobru osnovu i bazu za uspostavu Agencije za poljoprivredno zemljište. Mi smo u ovom Hrvatskom saboru donijeli novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, sastavni dio tog zakona je i obaveza uspostave Agencije za poljoprivredno zemljište, rok je bio početak ove godine pa smo donijeli izmjene i dopune kojim smo taj rok malo pomaknuli, naravno cilj nam je da kad ta agencija krene sa radom da se dotad otklone sve one nedoumice koje su se i otvarale u okviru naše saborske rasprave. No mislim da bez obzira tko pripadao kojoj političkoj opciji svi se slažem da je nužno uvesti red u gospodarenje poljoprivrednim zemljištem na terenu, da je tu nužna jedna sinergija i općina i gradova, ali naravno i države i da je ponekad nužna i tolerancija samih korisnika tog poljoprivrednog zemljišta. Mene osobno žalosti što se još uvijek jako velike površine poljoprivrednog zemljišta, koje je spremno za obradu obrasle na žalost u različito raslinje što se danas ne obrađuje, a znamo da je ustvari u Hrvatskoj itekako problem u proizvodnji, odnosno u samodostatnosti određenih proizvoda. Ja doista iskreno vjerujem i poljoprivredu vidim kao razvojnu šansu Hrvatske. Za to je i politička volja i politička odluka. Ja mislim da smo mi tu političku odluku donijeli onog trenutka kad smo donijeli program rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2008. do 2012. godine gdje smo jasno otvorili mogućnosti za razvoj hrvatskog sela i za razvoj hrvatske poljoprivrede. Činjenica je da nema razvoja hrvatske poljoprivrede bez uvođenja reda u poljoprivredno zemljište, odnosno ako ne stavimo u funkciju neobrađeno poljoprivredno zemljište onda ne možemo očekivati i da će poljoprivrednici moći proizvesti dostatne količine hrane. pitanje svugdje, ne samo kod nas nego u Europi i u svijetu ja se doista zalažem da se našim poljoprivrednim proizvođačima da adekvatna podrška i da se tu i ministarstvo da se određeni problemi na terenu riješe. Mislim da nisu dobre situacije koje se događaju u pojedinim općinama i gradovima, gdje načelnici općina pojedinim odlukama jedno te isto zemljište daju različitim korisnicima u zakup, govorim dakle o onom zemljištu koje programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem nije utvrđeno za prodaju i tada se događa kaos na terenu, da jedan zakupac plati zakup a onda potom drugi tzv. zakupac za isto to zemljište ulazi u posjed i koristi ga. Čini mi se da je tu nužna veća aktivnost inspekcijskih službi Ministarstva poljoprivrede, kao što je nužno i utvrditi tko i na koji način obrađuje određene poljoprivredne površine. Mislim da je kao i u svakom drugom poslu i segmentu našeg života važna pravednost, a čini mi se da evo svaki put kad se događaju određene promjene, kad su te promjene posebno teške da se one nekako lome na leđima naših poljoprivrednih proizvođača. U tom smislu kad povezujemo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i proizvodnju hrane i snažniju potporu poljoprivredi, ja bih se evo ponovno državni tajniče ja sam to i pismeno uputila u Ministarstvo poljoprivrede da doista Ministarstvo poljoprivrede dobije jednu ključnu ulogu kad je riječ o poljoprivrednoj politici i kad je riječ o poljoprivrednim proizvodima, a posebno kad je riječ o uvozu hrane. Smatram da uvoznicima hrane treba povećati carine, kako bi se učinio naš proizvod, domaći proizvod konkurentniji. Isto tako smatram da uvoznicima poljoprivrednih proizvoda kojih ima dovoljno u Hrvatskoj treba ukinuti potpore. Mi smo evo nedavno svjedočili situaciji koja je bila izuzetno teška, kad nije bilo dovoljno financijskih sredstava da se isplate potpore poljoprivrednim proizvođačima, zato što su svi poljoprivredni proizvođači morali podnijeti jednak teret. Ja nisam suglasna sa takvim načinom rada, smatram da onaj poljoprivredni proizvođač koji radi u Hrvatskoj, koji živi od svog truda i rada, koji prehranjuje svoju obitelj, koji proizvodi taj hrvatski domaći poljoprivredni proizvod mora imati pomoć države u osiguranju tržišta, mislim da je najbolje tržište i najracionalnije svakako turizam i da mora imati tu potporu od države jer ta potpora nije socijalna pomoć, to nije ništa neuobičajeno, to imaju i druge europske države. A, isto tako, smatram da oni veliki trgovački lanci, oni koji žive od toga da kupe jeftino mlijeko u BiH, meso u Rumunjskoj ili luk u Egiptu ne mogu dobivati potporu hrvatske države. I u tom smislu, evo, i u tom segmentu ukoliko se Ministarstvo poljoprivrede založi za takvu poljoprivrednu politiku imat će od mene podršku. Ja smatram da doista postoji šansa i prostor da sva naša obiteljska gospodarstva koja su upisana u upisnik ali tu je potrebna pomoć i države i županija i općine i gradova. I naravno višestruko su korisni ovakvi programi koji dolaze od naših prijatelja kao što je Švedska. Jer ovaj program doista daje dobre rezultate i mislim da ga vrijedi podržati. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo 2 replike. Prvo je uvaženi zastupnik Davor Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Petir spomenuli ste i pričali i govorili o promjenama koje se lome na poljoprivrednicima i koji će se lomiti i u budućnosti. Pa da su te promjene napravljene i da se bolje krenulo u promjene upravo u poljoprivredi ne bi se lomilo na njima. Ne bi morali danas razgovarati o neisplati poticaja u ovoj godini, ne bi danas morali razgovarati o velikim problemima u tom sektoru, ali danas o tome ipak razgovaramo. Također, politička volja, spomenuli ste i to da je potrebna politička volja da se krene u jači nadzor, da se krene u veće i brže okrupnjavanje. Postavlja se pitanje, gospodo, 6 godina ste na vlasti, što ste radili ovih zadnjih 6 godina? Ono što je, nažalost, trenutna situacija u Hrvatskoj da poljoprivrednici nisu tržišna kategorija nego socijalna kategorija, kategorija koja ovisi o državi, a nije bilo snage ni reforme da ih se pripremi za sve ono što nas čeka ulaskom Hrvatske u EU. I nažalost pretrpjet ćemo jedan veliki šok. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bernardić ja smatram da doista poljoprivreda ne bi trebala biti tema ili područje posebno ovdje u Hrvatskoj na kojem će se politizirati i na kojem će se na neki način iskrivljavati činjenice. Svi oni kojima je poljoprivreda i hrvatsko selo na srcu imaju dužnost i zadatak poduzeti određene stvari. Mi smo donijeli sve zakone koje smo si zacrtali donijeti i u tom segmentu sigurno da je učinjen pomak i da je hrvatska poljoprivreda spremna za ulazak u EU. Mogu se složiti s vama da na terenu ostaje još podosta posla kojeg treba užurbano odraditi kako bi se našim poljoprivrednim proizvođačima pomoglo. No, isto tako smatram da promjene koje se događaju kod nas u sektoru poljoprivrede nisu ništa drugačije od promjena koje su se događale u drugim zemljama u okruženju. Upravo ta njihova iskustva mogu nam biti dobar vodič da ne pogriješimo u onim segmentima u kojima su oni pogriješili. Isto tako, mislim da je sasvim prirodno i normalno da svaka država štiti svoju proizvodnju i u tom smislu ja i ovdje svaki put kad se raspravlja o poljoprivredi dajem prijedloge. Znam da mjere za koje se zalažem nije jednostavno preko noći ali mislim da su one za dobrobit hrvatskog seljaka i hrvatskog naroda i da trebamo naći način kako da zaštitimo domaću proizvodnju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I replika, uvaženi zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo još jednom, kolegica Petir je govorila o zakupu poljoprivrednog zemljišta da na natječaju dobije poljoprivredno zemljište, a nakon par dana u dogledno vrijeme ulazi druga osoba i obrađuje zemlju u podzakupu. to nije sporno. Bolje da je zemlja obrađena nego da stoji pusta, ali to navodi na činjenicu, kolegice i kolege, da je bolje dati zemlju u koncesiju. Iz razloga toga jer se poljoprivrednik opteretio kupujući mehanizaciju. Danas traktori od 150, 200 konjskih snaga, koliko je konjskih snaga toliko je tisuća eura. Jedan plug sa prevrtačima je oko 70 tisuća kuna, 10 tisuća eura. On se opteretio i sada nema sredstava da ide na varijantu kupnje poljoprivrednog zemljišta. Stoga je bolja varijanta da naše općine, ja bi im to sugerirao, izmijene program razdvajanja, gdje će veće površine dati u koncesiju. Koncesija na 20, 30 godina, već je opterećen bankama, ima obroke plaćanja kredita za ono što je uložio. Bilo u mehanizaciju, bilo u farmu ili u kupovinu poljoprivrednog zemljišta, ali je i na to dobio povrat da u da u Hrvatskoj prevladava koncesija. To je moje razmišljanje, osobno. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa obzirom da je poljoprivredno zemljište nacionalni resurs mislim da je izuzetno važno da s njim gospodare oni koji doista vole tu zemlju, a to su hrvatski poljoprivrednici. I ja sam uvijek za to kad je moguće, kad postoje i osigurani uvjeti da naš hrvatski poljoprivrednik kupi to zemljište. Dakle, ja se zalažem da on bude vlasnik Možda se nismo kolega Šima razumjeli kad sam ja govorila o pojedinim općinama i gradovima koji jedno te isto zemljište daju različitim korisnicima u zakup. To je nepravedno. Jer ako ja dolazim u općinu i kao OPG želim u zakup uzeti određeno zemljište zbog toga da bih ga obrađivala i potpišem ugovor i platim zakup neprirodno, nenormalno i protiv svih zakona i to tražim da ministarstvo sa svojim inspekcijskim službama razriješi, da isto to zemljište koje je taj OPG već zakupio i na kojem je trebao obraditi zemljište i zasijati ga da se daje nekom drugom u zakup bez ijedne kune. To ja zovem političkim igrama, a ne raspolaganjem poljoprivrednog zemljišta i u tom segmentu sam tražila aktivnost Ministarstva poljoprivrede i njihovih inspekcija. A naravno da se slažem s vama da svako zemljište koje se može staviti u funkciju da treba biti stavljeno u funkciju jer je to naravno i u skladu i sa postojećim pozitivnim propisima RH, ali i sa nekim normalnim uzdusima. Želimo da zemljište bude kultivirano, a ne da na njemu raste korov. Zahvaljujem. Na redu bi trebao biti uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Vidim da ga nema, gubi pravo na raspravu po ovoj točki. Time više prijavljenih nema. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Josip Kraljičković državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. **Kraljičković, Josip** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na vašoj raspravi na primjedbama na prijedlozima. Odmah možemo uskliknuti da smo svi dobro upoznati da nema poljoprivrede u svijetu koja nema problema. I to je zakon o poljoprivredi i tako da nismo ništa novo čuli kako je netko rekao danas. Znači to je imanentno i to je dobro i to onda potiče sve ostale da se problemi rješavaju. Što je ovdje važno pojasniti možda da bismo bolje lakše razumjeli neke od ovih pitanja koja su bila postavljena danas. Bilo je prvo, centralni informacijski sustav. On se ne navodi nigdje u zakonu. Znači zakon koji je donio Hrvatski sabor a koji je stupio 1. 1. 2009. na snagu u članku 4. govori da će se uspostaviti informacijski sustav podataka o poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj a on se sastoji od tri podsustava. Prvi je podsustav raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, drugi je u raspolaganju vlasništvu fizičkih i pravnih osoba i treći je o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta. Znači to se odnosi na eksploatacijski sustav i to upravo uspostavljamo. Između ostalog osnovali smo Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo u kojem se razvija Zavod za tlo i očuvanje zemljišta i upravo je završena jedna značajna investicija u tom zavodu u Osijeku od gotovo 6 milijuna kuna, gdje će se omogućiti da se tamo rade određene analize i praćenja koja držim da će biti korisna za cijelu Hrvatsku, ali čak i za regiju. Kada je riječ o pripremi naših poljoprivrednika, onda moramo reći da bez obzira koliko se pripremamo i mi kakva su iskustva drugih zemalja da nikada poljoprivrednike ne možete dovoljno pripremiti pa ni sami sebe za ono što nas očekuje, jer uvijek će biti iznenađenja. Ali što smo učinili u međuvremenu evo i vi na čemu vam isto zahvaljujemo na suradnji. Znači Zakon o poljoprivrednoj komori je donio Hrvatski sabor, komora je osnovana i komora je počela sa radom. A komoru su izabrali i glasovali o komori svi koji su upisani u upisnik, znači svi poljoprivrednici i oni su reprezent upravo svih poljoprivrednika. I oni danas imaju veliki sastanak u ministarstvu vezan uz sve ono što je važno za njih, osnivaju odbora u pojedinim područjima, pojedinim sektorima. Tako da će se i na taj način omogućiti da se kroz vlastiti angažman poljoprivrednika što bolje upoznaju i pripreme u smislu ulaska u Europsku uniju i onoga što nas tamo očekuje. Također u svim povjerenstvima koja su u Ministarstvu poljoprivrede su predstavnici poljoprivrednih proizvođača, i zadruga, i komore. Osnovane su institucije koje držimo su izravno za pomoć poljoprivrednicima bivša Hrvatski ... centar koja ima zadaću da pomogne svim poljoprivrednicima na području Hrvatske upravo u pripremi potpora i u pripremi objašnjavanja potpora koje jesu i koje će biti u Europskoj uniji. Hrvatski zavod za poljoprivrednu ... službu pokriva cijelu Hrvatsku po svim gradovima i općinama i po svim županijama. I držimo da im se kroz taj rad također pomaže i pripremaju naši poljoprivrednici. Kada je riječ o potporama u poljoprivredni, pa možda da tu otklonimo isto određene nesporazume, a oni su uvijek dobri za rasprave za javnost. Mi smo se svi i sve političke stranke bez obzira da li su u Saboru ili nisu se odlučile da je ulazak u Europsku uniju jedan od glavnih političkih ciljeva, a to znači i prihvaćanje zajedničke poljoprivredne politike tako ćemo skratiti. A u toj zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici među ostalima stoji da potpora se dobiva za svaki hektar, za svako grlo i da je potpora novčano primanje poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje poljoprivredne aktivnosti radi potpore dohotku. I upravo smo i to našim zakonom prije 20 propisali i to provodimo. I ne može se govoriti da stajališta i struke ali i prakse da su potpora u u poljoprivredni socijalna kategorija. Ona ponavljam su potpora dohotku da bi se netko bavio poljoprivredom. To je europska stečevina i mi to primjenjujemo sukladno propisima i našim odlukama da uđemo u Europsku uniju. Kada je riječ o visini potpore mi imamo dva stupa. Prvi stup je stup izravnih potpora, izravnih plaćanja potpora proizvodnji i on se kreće u Hrvatskoj na razini od 2,2 do 2,5 milijarde kuna i te potpore dobivaju svi oni koje smo rekli a ima ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstava. Kada je riječ o isplatama, sve isplate za ovu godinu znači koje su već obavljene, one su obavljene za godinu prošlu i za proizvodnu godinu 2009. tako je u zakonu tako je i u Europskoj uniji kada uđemo. One su isplaćene u zakonskom roku koji je propisan i u iznosu iznosu koji je osiguran u proračunu. Tako da ne možemo govoriti o nekom problemu sa ... sa isplatama ili sa ne isplatama potpora. Kada je riječ o prihodima koje jedinice lokalne samouprave i županija i Republika Hrvatska ostvaruju od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, samo da vas podsjetim da od zakupa 50% prihoda dolazi u jedinice lokalne samouprave, 25% županijama, a 25% Republici Hrvatskoj. Od prodaje 50% također jedinici lokalne samouprave i od ... zakupa 50% jedinici lokalne samouprave. Zašto to govorim? Zato što je taj prihod strogo namjenski i on između ostalog ima zadaću da pripomogne jedinicama lokalne samouprave u izmjeri i u sređivanju imovinsko-pravnog stanja svoga zemljišta. Tako da nema zapreke što se tiče i osiguranja sredstava i zakonske podloge da to jedinice lokalne samouprave ne čine u dogovoru sa Državnom ... upravom i sa županijama. Tako da s te strane kao država smo također osigurali a to je propisano i pravilnicima koji su na snazi i koji su objavljeni u Narodnim novinama. Kada je riječ o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, to bih ukratko htio isto pojasniti da nam bude svima jasno i onima koji nas slušaju. U Hrvatskoj se raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem može isključivo na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, o poljoprivrednom zemljištu, a to znači da se može dobiti poljoprivredno državno zemljište isključivo putem javnog natječaja. A dalje to znači sa putem programa raspolaganja koje su svaka jedinica lokalne samouprave trebale izraditi. Na temelju tog programa se raspisuju natječaji i provode natječaji u jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost na izbor najboljeg ponuditelja i to je sve od ministarstva. Ostalo je na jedinicama lokalne samouprave. Osim toga daje suglasnost i na same programe. Ono što također je važno reći, to je naša stvarnost, bez obzira što je zakon donio Hrvatski sabor 2001. godine, otada jedinice lokalne samouprave imaju obavezu i pravo da izrađuju programe i da raspolažu …/Govornik se ne razumije./… poljoprivrednim zemljištem. Još uvijek imamo 105 jedinica lokalne samouprave koje nisu izradile programe. Imamo 120 jedinica lokalne samouprave koje su dobile suglasnost od ministarstva, ali nisu raspisale niti jedan natječaj. Tako da smo poduzeli evo ovih zadnjih dva mjeseca maksimalne aktivnosti da potaknemo jedinice lokalne samouprave, pa uključili smo tu i regionalne, znači i županije. Evo obilazimo i Hrvatsku, ali došli su i kod nas također i sa namjerom sa namjerom da potaknemo i pomognemo da se izrade programi, ali i da se natječaju provedu i da je držano poljoprivredno zemljište stavi u funkciju sukladno zakonu putem natječaja i u skladu sa programom raspolaganja. Kada je riječ o potporama koje su različite vrste od drugih potpora onda možemo to reći da ne usklađujemo sve naše poticaje, poticaje, potpore, kako bi ih nazvali, s onim što imamo u Europskoj uniji i to smo obavezni i tu ne radimo diskriminaciju tako da ne možemo neke stvari kako bismo možda htjeli posebice naglasiti da ćemo za određene vrste proizvođača imati jedne, a za druge druge vrste poticaja u smislu ovih o čemu govorimo i koje su sukladne Zakonu o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kada je riječ o ostalim problemima koji su vezani uz poljoprivredno zemljište moram ovdje reći, a imat ćemo i kasnije, možda idući tjedan već u Saboru jednu izmjenu Zakona o poljoprivredi da je također Vlada također Vlada donijela koncept nove reforme potpora u poljoprivredi gdje se poseban naglasak daje upravo na poljoprivredno zemljište. To znači da je vrlo važno formalno-pravno srediti poljoprivredno zemljište jer će ono biti, da tako kažemo, glavna osnovica za ostvarivanje potpora kada uđemo u Europsku uniju. Tako da sve aktivnosti koje činimo mi na razini Vlade i na razini Ministarstva poljoprivrede, ako ćemo dobiti podršku, pomoć vašu, vas saborskih zastupnika kako na terenu tako i ovdje, bit će nadam se od koristi svih nas. Jer je bitno prema novom modelu ono što se upiše u prvoj godini to će se kasnije imat pravo na potpore tako da ako nešto se neće upisati broj godine i ulaska u Europsku uniju to će kasnije biti vrlo teško, odnosno bit će teško ostvarit na te površine kasnije potpore sukladno zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici. Mislim da sam uglavnom odgovorio i pojasnio sve one vaše dvojbe koje ste možda imali i pitanja koja sam si ja zabilježio i držim da će i potvrda ovog ugovora doprinijeti da se projekti kao što je bio sa švedskom vladom nastavi i sa drugim vladama i da se kroz taj proces koji neće nikada da kažemo prestati, da se on nastavlja, da će naša Agencija za poljoprivredno zemljište koja držimo da će 1.7. počet sa radom. Izvijestit ću vas da je donesen statut, da je registrirana agencija i da se upravo donose određeni drugi akti i da će uskoro nadamo se započeti i sa radom i da će jedna od glavnih zadaća te agencije biti upravo provođenje okrupnjavanja. A za provedbu projekta okrupnjavanja uspješnog je vrlo važno sređivanje imovinsko-pravno svog zemljišta, bez obzira dal je bilo privatno ili je bilo državno. Evo hvala vam lijepa na podršci ovome zakonu. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Time bi danas završili rad i najavljujem da ćemo u srijedu u 9,30 nastaviti sa radom sjednice s 4. točkom, Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine, podnositelj Nacionalni odbor. Želim vam ugodan odmor. Hvala lijepa.